Milorad (HNS)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 240 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste poštom.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 Hvala lijepa. Dakle radi se ja bih rekao o jednoj tehničkoj stvari. Naime, memorandum je potpisan 2007.godine, nažalost nismo do sada proveli ovu saborsku proceduru radi potvrđivanja. Dakle pred vama je memorandum koji se odnosi na suradnju u borbi protiv korupcije na području Jugoistočne Europe. Sredstva koja Hrvatska izdvaja su 24 tisuće eura godišnje. To je nešto kažem što je na snazi od 2007.provodi se, naš član je sada predsjednik. I evo nemam više što dodati. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Vesna Fabijančić Križanić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe. Borba protiv korupcije ključna je aktualna tema ovog dijela Europe, podjednako važna za države koje se nalaze na putu ulaska u EU kao i za države članice. Prava i uspješna borba protiv korupcije temeljno vodi reformi društva i uprave. Korupcija u najvećoj mjeri sprječava razvoj i stabilnost demokratskih institucija, demotivira strana ulaganja i sprečava gospodarski razvoj. To sve bio je glavni razlog usvajanja protukorupcijske inicijative Pakta o stabilnosti koja je usvojena u Sarajevu u veljači 2000.,a cilj je bio rješavanje velikog problema koji utječe na razvoj država Jugoistočne Europe, a to je korupcija. Memorandum o suglasnosti omogućena je regionalna suradnja i razmjena iskustava među državama članicama u području suzbijanja korupcije. Određena su radna tijela regionalne antikorupcijske inicijative, a to je upravljački odbor, predsjedavajući i tajništvo, utvrđen je minimalni godišnji iznos članarine koje države uplaćuju, a RH je memorandum o određena kao depozitar. Od potpisivanja memoranduma 2007.godine proteklo je punih pet godina i kako bi memorandum stupio na snagu potrebna je ova procedura. ove godine u Sarajevu je održan sastanak Upravljačkog odbora regionalne antikorupcijske inicijative. Tom sastanku nazočila je predstavnica naših Ministarstva pravosuđa, a članovi upravljačkog odbora upoznati su s činjenicom da je do tada dakle do 11.siječnja memorandum ratificiralo 5 zemalja od ukupno 9 potpisnica. Ratificirale su ga Republika Albanija, Republika BiH, Republika Crna Gora, Republika Moldavija i Republika Rumunjska. Nisu ga ratificirale do polovice siječnja mjeseca ove godine Republika Makedonija, Republika Bugarska, Republika Srbija i Republika Hrvatska. Danas je RH u postupku potvrđivanja s čime su bili upoznati i članovi upravljačkog odbora. S obzirom da se memorandumom o suglasnosti predviđaju mehanizmi stupanja na snagu i trajanja memoranduma te da je interes RH da što skorije okonča svoj unutarnji pravni postupak kako bi se stvorile pretpostavke da memorandum stupi na snagu klub SDP-a podržat će prijedlog ovog zakona. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Dakle klub HDZ-a također će podržati donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe. Potvrđivanjem ovog memoranduma je jedan u nizu Hrvatska potvrđuje potpisane međunarodne sporazume u suradnji u borbi protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala, a znamo da su korupcija i organizirani kriminal uvijek povezani i također međusobno, a i s terorizmom također. Prema tome to su kriminalne aktivnosti koje ne poznaju granice i protiv kojih se učinkovito može boriti i suzbijati ih jedino prekograničnom i međunarodnom suradnjom. Obzirom da je ovaj memorandum potpisan kao evo što je ovdje već rečeno prije pet godina, da Hrvatska nije provela proceduru, da sam memorandum određuje da stupa na snagu kada dođe potvrda da je zadnja država potpisnica provela unutarnju proceduru i potvrdila ovaj memorandum. Logično je da se on Hrvatskom saboru na potvrđivanje, tim više što je njime određeno da traje tri godine i onda se produžuje dalje nakon tri godine. Evo prošlo je već pet godina, doznali i podatak koji sam ja htjela i pitat ministra ali evo čula sam koliko je zemalja potpisnica memoranduma potvrdilo i provelo svoju unutarnju proceduru za potvrđivanje memoranduma. Evo Hrvatska je peta ili šesta zemlja, no neovisno o tome budući da u samom memorandumu stoji da država može odlučit da ga primjenjuje i prije stupanja na snagu, to je slučaj i sa Hrvatskom i kroz kroz cijelo ovo vrijeme dakle zemlje de facto postupaju kao da je ovaj memorandum na snazi, od imenovanja predstavnika do sudjelovanja u članarini i svim aktivnostima koje se prije svega odnose na regionalnu suradnju, razmjenu iskustava među državama članicama u području suzbijanja korupcije. ima određena iskustva, ima određene načine i alate, na kraju krajeva to je potvrđeno i kroz ispunjavanje mjerila i da to svoje iskustvo može prenijeti na druge zemlje JI Europe. Evo danas smo čuli od ministra da je i naš član predsjednik upravljačkog odbora, bilo bi zanimljivo čuti i tko je to pa da i mi kao zastupnici to znamo. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, uvijek mi je drago da ste vi ovdje kada su vaše točke i vaši zakonski prijedlozi što je jako lijepo od vas tako da evo jedna pohvala, bez obzira što smo oporba i opozicija. No kada govorimo o ovom zakonskom prijedlogu o potvrđivanju memoranduma, ta me riječ inače uvijek nervira pomalo memorandum ali eto nije, počinje sa s, svi kaže podsjećajući se na kompaktni akcijski plan pa onda piše … itd., hvala Bogu nije neki drugi naziv sa s jer sa četiri slova počinje i ne završava ili ne glasi …. Iako je ovo Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu JI Europe. Svakako da će klub HDSSB-a podržati ovaj zakonski prijedlog iako smo evo čekali koliko, 5-6 godina u odnosu na ostale zemlje koje su ovo već potpisale ali možda smo nešto i dobili sa tim čekanjem dakle verifikacije ovog memoranduma zato što prema riječima i prema izjavama nekih dužnosnika i u Vladi i ovdje u Saboru više zapravo mi korupcije nemamo jer mi smo to istrijebili, uništili pa evo i taj memorandum za Hrvatsku gotovo je i nevažeći. u slučaju da se ipak nešto dogodi tako nešto u smislu korupcije i kriminala, dobro je da imamo i takav potpisan memorandum sa ostalim zemljama JI Europe, iako sam mišljenja da možda neke zemlje ovdje nedostaju. Doduše one ne spadaju po klasifikaciji u zemlje JI Europe, zemljopisno da ali su tamo svrstane samo od od Moldove, BiH, Albanije i Hrvatske, Srbije, Crne Gore i ne znam ni ja koga, ali u svakom slučaju bilo bi ili možda smo zakasnili da možda i Republiku Austriju uključimo, ona je zemljopisno zaista na JI Europe, možda mittle Europe, ali s obzirom na djela koja su počinjena i na neke stvari koje se istražuju još uvijek ne bi bilo loše da i njeno ime ovdje bude. Nažalost ona je članica mi to još nismo pa ne spada u ovu memorandumsku grupaciju. U svakom slučaju klub HDSSB-a će podržati ovaj konačni prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma, dalje neću, samo memoranduma. Hvala lijepa. Hvala i vama. Pojedinačno za raspravu prijavio se Boris Blažeković. Izvolite kolega. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnikom. Predloženi Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu JI Europe jest zaista samo to, potvrđivanje navedenog memoranduma, koji su potpisali države Albanija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunjska i Srbija. Ovaj memorandum se meni učinio zgodna prilika da se progovori nešto i o samom problemu korupcije, o korupciji kao bolesti društva, kao jednom zlu. sve navedene države prolazile su i prolaze teške posljedice korupcije i raznih oblika pljački i privatizacije državnih tvrtki tijekom tranzicijskog razdoblja i političkih previranja od početka '90.-tih pa do danas. Sve te države trpe u razvojnom pogledu i gospodarskim stagnacijama, krizama, sve posljedice pljačkaških i koruptivnih radnji njihovih na demokratskim izborima izabranih vlasti i njihovih suradnika. Jasno je da države nisu same sebi svrha. Država postoji isključivo zbog svojih građana, da bi svojim građanima osigurale sigurnost, slobodu i sreću. Korupcija je zlo. Kao što je filozof Tieri Igelton tvrdi da je zlo ljudima imanentno borba protiv tog zla je još imanentnija. Na svaku korupciju koja je stvarno opće društveno zlo i neprihvatljiva je pojedinci, grupe, udruge pa u koncu i cijelo društvo na nju reagiraju ispravno osuđuje, udružili se u borbi protiv nje i nameću pri …/Govornik se ne razumije./… vlasti da donose zakone o suzbijanju iste. Korupcija koja se dešavala a i dalje se negdje manje, negdje manje dešava u zemljama postkomunističkih tranzicija nastala je baš zbog nepridržavanja vlasti njihove osnovne djelatnosti, borbi za boljitak i razvoj svojih građana i društva, odnosno a time država i njihovih društava. Demokratske izabrane vlasti imaju prvenstvenu zadaću uređivati državu i društvo na korist pojedinaca i to na način stavljanja pojedinca u potpuno ravnopravan položaj sa drugim pojedincima odnosno pojedinkama i na taj se način stvara ravnopravno društvo, poštena i efikasna država. U tako uređenim državama nema korupcije. Korupcija je eksces. Hrvatska je kao i većina postkomunističkih tranzicijskih zemalja isto tako podlegla pogubnom i dugoročno razumnom zlu korupciji s tim da je Hrvatska uz Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Srbiju na ovim područjima osjetila još i strašniji utjecaj rata i ratnog profiterstva. Najveće zlo jedne države jest korupcija. Korupcija razara gospodarstvo, stvara izokrenute vrijednosti, gura na površinu i ljude i događaje i pojave koje simboliziraju kvazi uspjeh, a radi se o nesposobnim prevarantima i kradljivcima te razarajućim pojavama u društvu koje promoviraju neisplativost …/Govornik sustavnog osobnog obrazovanja, poštenog rada ili poštenog poduzetništva. Korupcija nastaje i može nastati isključivo u državnim institucijama i poduzećima vezanim uz državu. razumije./… da bi opstali u krajnjim slučajevima i preživjeli prisiljeni prihvatiti brojni pojedinci i privatni poduzetnici svih vrsta djelatnosti. Jedan slovenski publicist napisao je: "Svaki rat ma koliko mali bio izbacio je na površinu sve s taloga svojeg društva". 19.5.'91. na referendumu po meni je to jedan od najvažnijih ako ne i najvažniji dan u demokratskoj povijesti Republike Hrvatske hrvatski su se građani odlučili da žele imati svoju demokratski uređenu državu po uzoru na demokratske države visoko razvijene zapadne Europe. U mnogima od nas još uvijek je živo sjećanje, sam osjećaj ponosa, entuzijazma u sreću samostalne države u koju ćemo kao pojedinci i pojedinke, suvereni građani u svojoj državi živjeti bolje i ljepše. To je bila stvarna želja hrvatskih građana i građanka živjeti bolje, sigurnije, slobodnije, sretnije u svojoj državi ravnopravnih pojedinaca odnosno pojedinki. Željeli smo ravnopravne početne pozicije, pravedno društvo, pravednu državu, istinske uzore u društvu od političara, umjetnika do sportaša, poduzetnika, znanstvenika. Uz časne iznimke dobili smo sasvim suprotno i vrijednosti i društvena događanja i uzore. Neobično dugo je hrvatsko društvo izloženo korupciji i zato su i posljedice pogubnije i dugoročnije. A koruptivna odluka je uvijek dugoročno kriva odluka. Odluka kojoj je temelj korupcija dugoročno razornija od trenutačne koristi od te odluke ili štete od odluke o korupciji. Izjava "tko je jamija jamija" parafrazira stanje u kojem se na žalost nalazimo još i danas. Rat i poratno razdoblje dolinjali su nam razornu korupciju kao najnegativniju moguću pojavu u društvu i čije posljedice svi osjećamo. Svima nama koji se bavimo bilo kojim javnim poslom, te posljedice i saznanja o razornosti korupcije nameću odgovornost javne borbe protiv nje. Svugdje i na svakom mjestu i ne samo načelno kad su upaljeni u nas reflektori i kamere već uvijek. Brojni naši nekadašnji politički, gospodarski, društveni moćnici osuđeni su ili su na optuženičkim klupama brojni još nisu. Važno je da Hrvatska u što kraćem roku procesuira sve, baš sve za koje je ustanovljena krivnja vezano uz ratno profiterstvo, kriminal u privatizaciji i korupciji. Važno je da se ti procesi završe u što je moguće kraćem roku poštujući zakone, ljudska i građanska prava svake osobe ali u što je moguće kraćem roku kako bi okrenuli novu, čist stranicu razvoja Hrvatske, Hrvatske koja ima savršenu priliku da se u okviru članstva u EU razvije u stvarnu državu blagostanja ali ne samo blagostanja u ekonomskom smislu već državu pravednu, otvorenu, privlačnu prvenstveno za svoje građanke i građane, državu u kojoj ćemo svi moći razviti svoje talente i gdje ćemo svi moći realizirati svoje ambicije. Imamo istinsku šansu stvoriti za sebe državu u kojoj ćemo se osjećati ugodno, sigurno, slobodno, u kojoj ćemo se osjećati sretno. To je šansa koju ne bi smjeli propustiti. To je prvenstveno naša odgovornost nas koji sjedimo u ovom Saboru i naših kolegica i kolega iz Vlade. Te se odgovornosti ne možemo i ne smijemo odreći. Jedan od preduvjeta je stalna borba protiv korupcije, ishođenja korupcije na eksces koji ćemo osuđivati svi. I ovaj memorandum je jedan od puteva prema navedenom cilju. Treba ga prihvatiti i konzumirati. Hvala.

eto tako pošteno funkcionirati. Da smo to željeli onda bi to najvjerojatnije za 20 godina i napravili. Neki su to željeli, a neki to nisu željeli. Na žalost samo manji broj tih koji nisu željeli se trenutačno nalazi u sudovima i u zatvoru. Toga ima još značajno više. Potrebna je kažete javna borba protiv korupcije. Da, potrebna je javna borba prvenstveno protiv mangupa u vlastitim redovima. Vrlo je jednostavno uprijet prst na drugu stranu i reći a vi ste ti. Problem je kad se to događa u vlastitim redovima. Bio sam svjedokom situacije kad smo jednog ministra vanjskih poslova ovdje u Saboru napadali za korupciju, nakon par mjeseci dogodio se slučaj korupcije u stranci kojoj sam pripadao tada. Prvi puta smo govorili mora odgovarati politički, mora se maknuti sa funkcije, drugi put je bila ona famozna rečenica neka institucije sistema rade svoj posao. dok ćemo se tako boriti javnim istupom protiv korupcije dotle će korupcije biti, prvenstveno tamo gdje je vlast. Pogledajmo danas što nam kaže neki u Europi, nisu to baš sasvim meritorni krugovi, ali jesu krugovi koje se barem sasluša ako već i ne posluša. Amandmani su dostavljeni Europskom parlamentu glede Rezolucije o završetku monitoringa … /Upadica Batinić: Vrijeme./… Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala lijepo. Kad sam govorio o tom što smo htjeli govorio sam načelno o svim građanima RH kako sam se ja sa njima vjerojatno u to doba osjećao, a to je kad je većina je kad je većina građana RH izašla na referendume ja nisam govorio specifično ni o kom. Iza svake riječi koju sam danas izgovorio vezano o borbi protiv korupcije, iza svake te riječi stojim u potpunosti. Zahvaljujem. I zaključno neće ministar? Nećete? Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem ministru Orsatu Miljeniću sa suradnikom.